числото „-81 610,2“ се заменя с „-62 561,8“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.

Имате думата за изказвания. Има ли желаещи за изказвания по докладваните текстове? Не виждам.

В чл. 6 се правят следните изменения:

Заповядайте, господин Гьоков. Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Това наше предложение в този Фонд „Увеличаване на средствата“ е свързано с чл. 13 от настоящото от настоящото предложение от бюджета, където ние предлагаме числото „380“ да се замени с „510“. Това е обезщетението за отглеждане на малко дете по чл. 53, алинеи 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване. Неговите неадекватни размери и неговото замразяване са едни от най-дразнещите обществото ни действия по време на бюджетната процедура. Сега вносителят увеличава обезщетението за малко дете от една до две години от 340 на 380 лв., сигурно под влиянието на новия коалиционен партньор, защото такова увеличение нямаше през нито една година, в нито един бюджет, правен от ГЕРБ. Ама увеличението е с 40 лв. лв. Не знам новина ли е, сигурно е, защото за първи път се размразява някое социално плащане. Но друг е въпросът: какъв ще е ефектът върху демографската криза и ще доведе ли едно такова огромно увеличение от 40 лв. до удовлетворение сред младите семейства, решили да отглеждат деца, и ще им помогне ли в отглеждането на дете, ще накара ли българките да раждат повече деца? Парламентарната група на БСП за България е последователна и когато управлява, това обезщетение за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст е обвързано с минималната работна заплата и е равно на нея. Когато е в опозиция, предлага на управляващите да се обвърже с минималната работна заплата и да е равно на нея. Точно така предлагаме и сега: замразеното от 2014 г., а преди това от 2009 до 2014 г. обезщетение за отглеждане на малко дете да се увеличи

доста по-значително от 40 лв., ще даде глътка въздух на майките. Както казах и преди, сега ще го повторя – 60 млн. лв. допълнително са необходими за обезпечаване на това увеличение на обезщетението до нивото на минималната работна заплата. Мисля си, че българските майки заслужават тези 60 милиона и вместо да ги даваме за саниране или за нискокачествени дейности по ремонти и изграждане на пътища и магистрали, по-добре да ги дадем на българските майки и на българските деца.

Има ли реплики към изказването на народния представител господин Гьоков? Не виждам желаещи. Други изказвания? Заповядайте,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние няма да подкрепим така направеното предложение по чл. 6 и веднага се обосновавам защо. Защото тук ефектът от изменението в чл. 6 е увеличението на приходите във Фонд „Общо заболяване и майчинство“ е 182 милиона, господин Гьоков го каза. планирания проект размерът на приходите от осигурителни вноски няма основание да бъде увеличен, тъй като не е предвидена допълнителна промяна в размера на осигурителната вноска и броя на осигурените във фонда лица. Няма основание за извършване на допълнителни разходи, тъй като не е предвидена промяна в основанията за придобиване право на паричните обезщетения, изплащани от Фонд „Общо заболяване и майчинство“. По тази причина ние няма да подкрепим така направеното предложение. Благодаря. Има ли реплика към изказването на народния представител госпожа Димова? Не виждам желаещи. Други изказвания? Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, искам да подкрепя направените от „БСП за България“ предложения за увеличаване на разходите по чл. 6 – „Общо заболяване и майчинство“, и чл. 7 – „Безработица“. Тези разходи пряко засягат политиката на държавата за решаването на един критичен за съществуването на Република България проблем, а именно демографската криза. Трайна е тенденцията през последните години да се раждат средно 4 хиляди деца по-малко годишно и една от причините за това е именно размерът на тъй наречените сред обществото „майчински“. Той не осигурява покриването на естествените нужди от качеството на живот, както на децата, така и на техните родители, но затова създава едно социално напрежение и чувство за несигурност сред социалните и професионални групи с по-висок образователен статус. А именно те са тези, които гарантират високо личностно качество на българската нация. Едва ли е нужно да Ви убеждавам, че в семействата с висок имуществен и образователен статус вероятността да се родят и отгледат здрави, образовани и мотивирани да останат да живеят в Република България деца е много по-голяма. С личностното качество на българската нация е пряко свързан и проблемът с безработицата. С предвиденото увеличение ние от БСП за България целим да се въведат ефективни мерки за намаляване на безработицата сред младите хора в страната, особено тези с добро образование, за да не избират пътя на икономически емигранти. Именно затова, аз като млад човек, който е избрал да живее и да работи в родината си, Ви призовавам да подкрепите предложените от нас промени в членове 6 и 7. Благодаря Ви. Има ли желаещи народни представители за реплика към изказването? Не виждам. Други изказвания по обсъждания текст на чл. 6? Няма желаещи народни представители. Преминаваме към гласуване на текста. Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували:

числото „83 075,8“ се заменя с „98 075,8“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Предложението, което правим по чл. 7, е свързано с едно друго наше предложение, което правим в § 3 на Преходните и заключителните разпоредби

от 9 месеца през последните 15 месеца на 12 месеца през последните 18 месеца. За нас е непонятно защо се удължава този срок?

Дефицитът в този фонд се оформя на 80 млн. лв., което в никакъв случай не може да бъде аргумент за ограничаване на достъпа до ползване на осигурителни права. Затова ние предлагаме тези 63 млн. лв., които ако се приеме предложението за отпадане на 12 от последните 18 месеца, да бъдат компенсирани с тези 63 млн.

ограничава достъпът до ползване на осигурителни права. Това е осигурителен риск. При настъпване на осигурителното събитие трябва да има съответната престация, съответното осигурително плащане на обезщетение. Затова предлагаме

Не виждам. Преминаваме към гласуване. Първо гласуваме предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

Комисията не подкрепя предложението.

Благодаря, госпожо Стоянова. Господин Адемов – за изказване.

Очевидно е, че трябва да се правят стъпки в посока на това да се гарантира балансиране на приходи и разходи, но явно, че това не може да стане с една стъпка. Ние от „Движението за права и свободи“ сме предложили минималният осигурителен доход за земеделските производители да бъде 330 лв. Защо сме предложили точно 330 лв., а не някакво друго число? Защото осигурителният доход за следващата година расте приблизително с 10%. Ние сме съгласни всяка година – всяка година!

Това означава, че предложението, което правим, е адекватно към ръста на осигурителния доход за тази година. Уважаеми колеги, някак си, когато говорим за земеделски производители и тютюнопроизводители, гледаме на тази категория като на привилегировани лица.

които са част от приходите на държавния бюджет, са за сметка на тютюнопроизводството и свързаните примерно на производство на цигари. С новата стъпка по отношение на акцизите за цигари

приемете нашето предложение за 330 лв., защото то е на базата на аргументирано изчисление на ръста на осигурителния доход. Ние сме съгласни с това да има, пак повтарям, малки стъпки, но не сме съгласни да има такава голяма стъпка, която е предвидена в предложението на вносителите по този проект. Освен това искам да Ви кажа, че земеделските производители и тютюнопроизводителите са различни категории. Тютюнопроизводителите се регистрират по реда на Наредба № 3, а земеделските производители се регистрират по системата ИСАК, както добре знаете всички Вие. Така че да ги включим в една група, според мен не е толкова коректно. И още нещо! Когато говорим за земеделски производители, не трябва да разбираме онези едри земеделски производители с тракторите, с комбайните, арендаторите и така нататък. Те се осигуряват по съвсем различен ред. Тук говорим за дребните земеделски производители и трябва, от една страна, да защитим тяхната възможност да внасят осигурителни вноски. Те, ако не внасят осигурителни вноски, не го правят, защото не искат да се осигуряват, а защото не могат да го правят на базата на приходите, които имат от реализираната продукция. Тоест, трябва да има съизмеримост между приходите, които получават при реализирането на продукцията от земеделски стоки и услуги, от една страна, и възможността да плащат този размер на минималния минималния осигурителен доход. И последното нещо, с което завършвам. Когато говорим за минимален осигурителен доход, това не означава, че земеделските производители и тютюнопроизводители трябва да се осигуряват върху този доход. Това е минималният доход. Ако получават по големи приходи, естествено, че трябва да се осигуряват върху по голям осигурителен доход, за да могат да получават по-високо ниво на социална защита.

Благодаря, господин председателстващ заседанието. Искам в своето изказване, първо, да започна с една забележка към водещите на заседанията: да не допускат от тази трибуна да се разделят българските земеделски производители. Преждеговорящият, който сега в момента води друг разговор и не внимава какво говоря, каза на няколко пъти и искаше да обясни по някакъв смешен начин, че тютюнопроизводителите се различавали от земеделските производители, защото били регистрирани по различен режим, което е абсолютна глупост. Господин Петров, имате думата за изказване. Много Ви моля – по темата. ПЕТЪР ПЕТРОВ: Изказването е свързано с това, че земеделските производители са едни и те се занимават с една и съща дейност. В тази дейност се включват и тютюнопроизводителите. Това разделяне беше направено в мрачните времена, когато в Министерството на земеделието се говореше свободно на турски и българските служители не можеха да разбират за какво става дума. (Реплики Това бяха времената, когато се извършиха заменки в огромни мащаби, когато определени кръгове от ДПС се обогатиха много и сега, видите ли, сме много загрижени за това, за тази част от земеделските производители, които се занимават с производство на тютюн. А в същото време, какво? В същото време, знаят ли останалите земеделски производители, че активистите на ДПС, които са се записали през периода 2007 – 2008 г. – знаете ги, нали, тези активисти, тези списъци, които получават всяка година от държавата 100 млн. лв.

Имайте предвид, че тези пари, които и в този бюджет ги има, около 100 млн. лв., са за конверсия. Те са преходна помощ, която 2020 г. – запомнете ми думата, тези същите хора, които са в религиозната партия ДПС, тези същите ще бъдат тук да протестират: „Защо не ни давате парите за тютюна?“. Защото нищо не правят. Те нарочно нищо не правят, за да конверсират производството на тютюн в друго.

Да, много е смешно, гледам, че господин Чакъров се пука от смях. Хайде бе, господин Чакъров, стига смях, сега говорим за сериозни работи. Извинете! Предлагам от групата на земеделските производители да бъдат извадени онези, които получават споменатите 100 милиона

ясно, че има съществени основания за увеличаването му, от една страна, има видим консенсус за необходимостта от увеличаване на пенсиите, макар и по-малко от символично според Вас, колеги от управляващото мнозинство, или преизчисляването им, каквото е нашето предложение, а това е един от пътищата – с увеличаването на максималния осигурителен доход, за повече пари във Фонда. Факт е, че предвиждате запазване на максималния осигурителен доход на достигнатото ниво и това не е странно. Защото принцип на ГЕРБ е, когато управляват, да облагодетелстват високодоходните групи по линия на данъчните и осигурителните задължения за сметка на тези с по-ниските доходи. Въобще принципът, че по-богатите трябва да понасят по-голяма осигурителна тежест, Ви е чужд. тук действате последователно и упорито, както и при нежеланието Ви да приемете в какъвто и да е вид прогресивно подоходно облагане. Ако по някакъв начин като управляващи Ви е грижа за хората с ниски доходи, живеещи под и около прага на бедността, трябва да работите в посока най-богатите да понасят по-голяма тежест – и данъчна, и осигурителна. Справедливостта, солидарността и грижата за хората с ниски доходи, повтарям, особено тези около прага на бедността, изисква да се увеличи максималният осигурителен доход. Не приемате никакви аргументи, дори и увеличението да е поне с ръста на увеличението на минималната работна заплата, което в сравнение с миналата година, е 10,86%. Да не говорим, че ако пресмятаме и спрямо минималната работна заплата за 2015 г., към която е замразен максималният осигурителен доход, увеличението е над 34%. Все пак Ви призовавам да подкрепите това наше предложение, защото то ще донесе допълнителни приходи във фондовете на държавното обществено осигуряване, постигнато като общия ефект от увеличаването на максималния осигурителен доход, увеличаването на минималната работна заплата и нарастването на осигурителната тежест с 1%. Справедливостта изисква и увеличение на максималния размер на пенсиите, още повече че в Кодекса за социално осигуряване има обвързаност между максималния осигурителен доход и максималния размер на пенсиите. Призовавам Ви да проявите разбиране и да гласувате това наше предложение. Надявам се, че ще го възприемете. Благодаря Ви.

Ще имам предвид бележката. Има ли реплики към изказването на господин Иванов? Няма. Други изказвания? Да, господин Гьоков.

земеделските производители, става въпрос и за минималните месечни размери на осигурителния доход през календарната година, за основни икономически дейности и квалификационни групи професии. Аз няма да ги коментирам в детайли, а ще отбележа само, че се залага среден ръст на минималните осигурителни доходи по икономически дейности и групи персонал от 6,8%, който е формиран от ръста на минималната работна заплата, и 3,9% за всички други категории персонал. Това е едно символично увеличение, както и в цялата политика по приходите на държавното обществено осигуряване в Проекта за бюджета за 2018 г. Най-важните приходни параметри, включително и тези минимални месечни размери на осигурителния доход по основни икономически дейности, са замразени или се вдигат съвсем минимално и не следват логическата необходимост за увеличаване и достигане на адекватни нива за осигурителните вноски, и няма нагласа за промяна на тези политики. Явно и с този бюджет се обслужват интересите на капитала и отново трудът е на заден план, но не е нищо ново в политиката на ГЕРБ. Стигаме до това огромно увеличение на минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 300 на 480 лв. – с цели 60%.

увеличението да е от 300 на 330 лв. – с 10%, колкото е при минималната работна заплата. Не е прието от Комисията. Хубаво е, че Комисията е проявила благоразумие и е приела възникналото в хода на дискусията предложение от 350 лв. Наистина много разумна Комисия, защото другото наистина беше неприемливо. И сега стигаме до предложението на вносителите: максималният осигурителен доход да се замрази на нивото от 2015 г. – 2600 лв., за трета поредна година. година. Освен че се намалява съотношението между максималния и минималния доход, осигурителен доход – 2600 лв. и 510 лв., а колегата го каза, но аз няма как да не го спомена, защото то си е наистина принцип на ГЕРБ – това, че се толерират високодоходните групи, а пък в целия Европейски съюз, в целия свят не не е така. Тези, които получават по-големи възнаграждения, поемат по-голяма осигурителна тежест и аз не знам кога това ще го разберете, управляващите от ГЕРБ. Искам да Ви кажа, че това е абсурдно действие – за трета поредна година година замразяване на този максимален доход, и това е погрешна политика, защото се ограничават приходите в държавното обществено осигуряване и в здравната система. Сигурен съм, че рано или късно ще Ви се наложи да увеличите максималния осигурителен доход, както стана с минималния осигурителен доход и минималната работна заплата, и ще се наложи това да стане със сериозен скок и то по начин, който ще създаде сериозно напрежение в обществото. Затова с внесения от нас, от нашата Парламентарна група, алтернативен бюджет на държавното обществено осигуряване сме предложили през 2018 г. той да стане 3300 лв., така че високодоходните групи ще започнат да поемат малко по-голяма осигурителна тежест, ще се генерира и брутен допълнителен приход от порядъка на 206,5 милиона в сравнение със заложеното в Проектобюджета. Това ще доведе до по-голяма справедливост и допълнителен положителен нетен ефект на бюджета. В случая е редно само да спомена, въпреки че е извън темата, на чл. 9 от Проекта да отпадне и таванът на пенсиите, като предлагаме увеличаване на максималния осигурителен доход, предлагаме и адекватно на него увеличаване на максималната пенсия. Необходими са около 70 млн. лв. разходи за новия размер на максималната пенсия, която трябва да стане 1155 лв. Иначе за поредното замразяване на 910 лв., нямам думи. Осъвременяването, което се осъществява за всички, не важи за максималната пенсия. Този таван е нищожно нисък за държавата и за Европейския съюз, даже е по-нисък от минималната пенсия в Гърция. Това става неприемливо и нашето предложение е още с този бюджет да започне плавното решаване на този проблем: паралелно с вдигането на

уважаеми колеги! Искам да се върна на темата за минималния осигурителен доход на земеделските стопани. По това, което бяха казали колегите, искам да внеса известна корекция говорим за земеделски стопани, които получават субсидии по европейските фондове и държавни помощи. В това число са и тютюнопроизводителите. Абсолютно всички са регистрирани по Наредба № 3, защото няма друга система да се получава държавна помощ, както са тютюнопроизводителите, ако те не са регистрирани по Наредба № 3. Това стана след 2009 г. (Реплика.) Това вече е друг спор. От тези дребни земеделски стопани, за които говоря – такава е правилната терминология, една десета са тютюнопроизводителите. Защото в системата, по която се регистрират дребните земеделски стопани, около 68 хиляди са дребни, тоест те са с обработваема площ до 50 дка. Ние предлагаме 330 лв. минимален осигурителен доход. Причината е, че тези земеделски стопани – на базата на това, което произвеждат, евентуално получават субсидии до 1000 лв., не могат да осигурят доход за собственото си съществуване, а също така и да си платят осигуровките. Искам също да обърна внимание, че преди три години, когато минималният осигурителен доход стана 300 лв., 28% от дребните земеделски стопани отпаднаха от системата на регистриране. Те просто не се пререгистрираха по Наредба № 3 и оттук нататък тези дребни стопани не плащат абсолютно никакви осигуровки. При увеличаване на минималния осигурителен праг сега се предполага, че една голяма част – калкулирайки какво произвеждат, какво в края на краищата получават, също ще отпаднат част от системата на подпомагане. И още нещо като аргумент. Много често, когато се казва какви доходи получават земеделските стопани, се гледат цените, които Вие ги имате на дребно, тоест ние, като потребители, съответно плащаме. Европейската комисия преди няколко дни излезе с решение, че земеделските стопани получават не повече от 30%

Не виждам. Други изказвания? Николай Александров. Заповядайте, господин Александров. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Аз ще се възползвам да взема една бележка от последното изказване на колежката Бъчварова, защото тя каза нещо много правилно. При увеличението на минималния праг на 300 лв. при предходния път, отпадането на земеделските производители, които просто не са се пререгистрирали,

който доказва именно чрез нея това свое твърдение кога отпадат данъците. Виждам господин Търновалийски – жив и здрав сред нас! Той е работил в тези среди, може преспокойно да Ви каже какво се случва, когато прекомерно увеличавате само тавана. Затова няма как да подкрепим едно такова Ваше предложение, специално за увеличението на тавана. От друга гледна точка, Вие говорите от тази трибуна, но е хубаво да се вслушвате и в репликите на колегите, които са идвали. дойдете да изчетете цялата канонада и казвате, че това е само част от нещата, които Вие предлагате; че в следващите текстове ще намерим други такива предложения, тогава трябва да пресъздадете модела, който предлагате – това отпадане от 20%, за което госпожа Бъчварова даже спомена – при предишната регистрация на 300 лв. Това, което предлагате като промяна в доходите на физическите лица, също ще бъде преекспонирано. Когато свързвате отделните текстове, те не са така лесно съпоставими. На хартия, да, звучи

Уважаеми колеги, тук загубихме доста време за този осигурителен доход.

да продават своята продукция покрай пътищата? Не мога да се съглася с това, което казахте, че те получават много по-малка стойност за своите продукти, тъй като, както казах,

селскостопанските производители, Вие какво направихте, за да има фермерски пазари, където те да продават регламентирано? Какво направихте, когато ние предлагахме така наречения Закон за защита на българския производител, за да могат големите вериги да изкупуват тази продукция? Направихте ли нещо по този въпроси, или сега тук само ще обвиняваме производителите, че работели нерегламентирано? Ще работят, когато Вие им създавате условия така да работят и те ще продължават да го правят! Ако ги направите 480 лв., и 100% няма да се регистрират като дребни земеделски производители. Благодаря. Не виждам. Има ли желаещи за изказвания? Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Хубаво би било народните представители от ГЕРБ да се изкажат по тази тема. Апелираме и господин министърът също така да вземе отношение, защото някой трябва да ни обясни защо ние се отказваме от приходи в осигурителната система. Не е вярна тази теория – за кривата на Лафер. Това означава, че тя е валидна, когато наистина се прекалява с данъците. В България въобще не е така! Ние по тежест на осигурителните вноски сме на едно от най ниските нива в Европейския съюз. Нещо повече – самите хора ще бъдат мотивирани да плащат повече осигуровки с цел получаването на една по-висока и по-адекватна пенсия. Ние в крайна сметка целим точно това. това. С Вашите действия, които направихте до момента, Вие демотивирахте хората. Защото тези, които имат най-малък принос към осигурителната система, тези, които са най-некоректни към осигурителната система, ние де факто на тях вдигнахме пенсиите.

на колкото пари реално се получават? Ето ние тук, в парламента, имаме високи заплати, защо да не се осигуряваме на пълната сума? Задавам въпрос, Вие трябва да ми отговорите! Опозицията пита. Не може депутатите от ГЕРБ да мълчат по този въпрос, при положение че положителният ефект в бюджета е факт. Призовавам министъра да излезе и да каже: „Да, ние се отказваме, няма да увеличаваме максималния осигурителен доход. Искаме хората да имат по-ниски пенсии“. Но Вие трябва да имате мнение! Пак питам: защо само на най-ниските? от тези хора дори нямат никакъв осигурителен принос. Вярно, предизборно обещание! Хубаво, направихте го. Нека сега да видим за тези хора, които искат да бъдат осигурявани и са коректни към осигурителната система. Пак казвам: не е нормално този, който има по-ниски доходи, да бъде облаган повече, отколкото този, който получава над 2600? Това седим и го премълчаваме! Това не е някакъв голям данък. Този човек ще се възползва после от тези осигуровки, нали така? В България системата е разходно-покривна! Не виждам никакъв проблем. Навремето, когато 2000 г. се въвеждаше системата, за да се покрива и се направи голямата реформа, осигуровките бяха приблизително 43 – 44%. Ние ги намалихме прекалено много! Затова, както Вие казвате, с данъците допълваме. Сега, когато хората вече имат по-големи доходи, когато самите хора искат да получават по-високи пенсии, ние им казваме: „Не! Замразяваме го и край!“. Защо?!

Защото, вярно е, това важи за максималната пенсия. Вие казахте, че ще се увеличава, но само на новоотпуснатите. Е, къде е справедливостта, господин Министър?! Значи този, който е работил, осигурявал се е, но се е пенсионирал по-рано, на него няма да му се увеличи пенсията, а ще се увеличи само на този, който се пенсионира от догодина? Честно ли е това? Ние искаме отговори! Съвсем нормално е да кажете: „Вижте, ние имаме стратегия тук, от догодина или пό догодина нещо ще правим, а не така просто – да замразяваме, защото, виждате ли, натоварваме хората“. Разберете, не ги натоварвате! Хората сами по този начин ги мотивирате да бъдат коректни към осигурителната система.

е подкрепено от Комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването и обявете резултата.

гласуването му. То е инкорпорирано към предложението по вносител. Прощавайте, моя е грешката. То е подкрепено от Комисията и е включено в текста, който предстои да гласуваме – текста по вносител.

Вие запазихте максималния осигурителен доход. Гласувах против това, защото всички, които гласувахте „за“, сте в конфликт на интереси, защото всички, които гласувахте за това да останат 2600 лв., се облагодетелствахте от това гласуване, (ръкопляскания от „БСП за затова гласувах против. Много Ви моля, утре, когато отидете в избирателните си райони, да им обясните защо детските ще останат същите, защо няма да има пари за други пенсии, защо всичките помощи, които трябва да получават, ги замразявате именно заради това, защото си пазите Вашите доходи. Благодаря. МЕНДА СТОЯНОВА: Процедура. Уважаеми господин Председател, моля да подложите на гласуване днешният пленарен ден да бъде удължен до 18,00 ч. Има ли обратно предложение? Гласуваме предложението днешния пленарен ден да бъде удължен до 18,00 ч. Гласували

Прекратете гласуването и обявете резултата.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Предложението, което правим по чл. 11, е свързано с промяна на този коефициент 1,169, който управляващите предлагат да се замени с 1,185. Какво означават тези коефициенти? Това е тежестта на година осигурителен стаж. Защо тя е важна във формулата за изчисляване размера на пенсията? Защото, за да се определи индивидуалния размер на пенсията, доходът се умножава по този коефициент, който всяка година се определя с бюджета на Когато през 2015 г. управляващите приеха този чл. 70, идеята тогава беше този коефициент от 1,1 да достигне 1,5. Какво означава това? С тези темпове, с които увеличаваме този коефициент 1,126, сега на 1,169, може би след 50 или 60 години ще достигнем 1,5 – това, което сме предвидили в чл. 70 на Кодекса за социално осигуряване. Затова ние предлагаме, макар и с малко, да бъде ускорен ръстът на този коефициент, с който се увеличава тежестта на всяка година стаж. Предложили сме и отделен законопроект, но, за съжаление, Вие отхвърлихте възможността по-подробно и в детайли да се запознаете с този проект. Уважаеми колеги, за нас е интересно как ще гласуват управляващите по този проект, защото една от управляващите партии обеща минимален размер на пенсията 300 лв., а това, което се предлага сега,

без да има каквото и да е понятие от нея. Уважаеми колеги, предлагам да подкрепите това предложение, защото повишава нивото на социалната защита на българските пенсионери. Това са 67 милиона! При бюджет на държавното обществено осигуряване и бюджет на Фонд „пенсии“ близо 10 млрд. 67 млн. са нищо в сравнение с това, което се предлага в момента. Затова молбата ми е да подкрепите това предложение. То е разумно предложение и по никакъв начин

изпълнени като приходи от осигурителни вноски. Затова молбата ми, още веднъж, е да подкрепите това предложение – коефициентът за година осигурителен стаж да бъде променен на 1,185.

Благодаря господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Няма как да не взема думата по чл. 11, защото този чл. 11 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване изразява цялото отношение

определяне на процента по чл. 70, ал. 1 на 1,169, защото то е пречупено през чл. 100 на Кодекса за социално осигуряване и това е „златното“, или каквото е там друго, „швейцарско правило“, което ще донесе на българските пенсионери 3,8% увеличение на пенсиите. Нали си представяте при тези мизерни пенсии, които получават българите, защото в България повече от половината, даже две трети, пенсионери живеят под прага на границата на бедност и през 2017 г. тази граница беше 314 лв. За Ваша информация, към 1 декември 2016 г. или към 1 януари 2017 г., броят на пенсионерите, които получават под 314 лв., включително с парите за допълнителна пенсия от починал съпруг и други добавки, е 1 млн. 295 хил. 395 човека. Към 1

които получават пенсии под прага на бедността. Над 66% от всичките 2 млн. 158 хил. 885 пенсионера в България живеят под критичния праг на бедност. бедност. Едно такова увеличение от 3,8% на пенсиите е цинизъм и то цинизъм в много висша степен след като наричате бюджета, държавния и на държавното обществено осигуряване „социален“, а увеличавате мизерните пенсии с 3,8%. Аз по друг начин не мога да се изразя за бюджета. Един такъв подход за осъвременяване на пенсиите води до сериозно изоставане на размера на по-рано отпуснатите пенсии спрямо новоотпуснатите. Затова от парламентарната група на „БСП за България“ ще подкрепим предложението на колегите Мустафа Карадайъ, Хасан Адемов и група народни представители за определяне на стойността по този процент по чл. 70 от 1,169 на 1,185. То е алтернативно на предлаганото от вносителя и ще доведе до едно, макар и малко, но по-голямо увеличение на пенсиите при осъвременяването им по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване с 50% от инфлацията и 50% от нарастването на средния осигурителен доход. Няма да обяснявам същността на тяхното предложение, но то ще доведе до наистина малко по-голямо Ако се приеме такава индексация на пенсиите, тя ще доведе до увеличаване на пенсиите с около 5,4% и при среден размер на пенсиите на един пенсионер 341,57 лв. това ще доведе до средно увеличаване на пенсиите с около 18 лв. Това предложение не променя съществено състоянието и адекватността на размерите на пенсиите, не решава и драстично задълбочаващите се различия между старите и новоотпуснати пенсии, но е стъпка за увеличаване на всички пенсии и няма как да бъде пренебрегвано. Предлагам на всички народни представители да подкрепим това предложение, включително и на народните представители от управляващото мнозинство, защото в приоритетите си за управление, някъде на скрито място, двамата коалиционни партньора записахте стабилна пенсионна система, която гарантира предвидимост и спокойствие на хората в дългосрочен план. Ако отхвърлите предложението на парламентарната група на „БСП за България“ за преизчисляване на всички пенсии, всички пенсии, каквито подозрения имам, че ще направите малко по-късно, и ако отхвърлите това предложение на ДПС без ясно и точно в ясен времеви план да кажете какви действия ще предприемете за подобряване на адекватността на размерите на всички пенсии, Ви обвинявам, че наистина търсите предвидимост и спокойствие, но по-скоро в мизерията, отколкото в някаква мисъл за бъдещето на пенсионерите.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, аз съм длъжен да подчертая, че това, което ние сме се разбирали за Управленската програма, никога не се е случвало някъде там на тайничко и на скрито. Напротив, това се случи в Народното събрание, когато ние сме договаряли Управленската програма, мястото, на което се извърши, беше Народното събрание на Република България. Никое друго място не е по-подходящо, както и Народното събрание на Република България е най-подходящото място да можем да повдигнем дебат. Не съм склонен да вярвам, че с увеличени 18 лв. средно на доходите, ние ще оправим състоянието, в което се намират в момента българските пенсионери. По същия начин, това е абсолютно вярно – и за 7.60 лв. Прави сте, обаче за едно – дебата трябва да го водим от тази трибуна, но не сте прави с методите и с аргументите, особено на колегата Гьоков, който ги изтъкна.

това е само първото от две общи, тъй като в § 3 има абсолютна промяна на модела, което трябва също да извършим в този дебат. Може би този дебат ще бъде по-удачен и в спокойни времена, аз съм говорил това и с господин Адемов, действително трябва да вървим в тази тема. Колеги, ако трябва да взема от методологията, която използвате, господин Ерменков използва преди малко, че сме в конфликт на интереси и трябва да гласуваме „за“, сега за това предложение Вие защо няма да гласувате „за“? Вие сте пак в конфликт на интереси, така или иначе. Когато гласуваме бюджета на държавното обществено осигуряване ние по всички точки ще бъдем в конфликт на интереси. Това е абсолютно вярно и за държавния служител. Това означава, че народните представители не могат да гласуват бюджета на Народното събрание, защото са в конфликт на интереси. Пак Ви казвам и Ви призовавам – ако намалим политическия диалог, успеем да го сведем до тесни и много точни политически послания и можем да ги насочим най-правилно, да, ние може би в един по-среден до дълъг период ще извършим една благинка за българския народ. Господин Адемов, аз лично ще Ви подкрепя, както съм Ви обещал, и за § 3, защото има много логика в това. Говоря това в мое лично качество. Надявам се действително да проведем оттук един смислен дебат. А упреците дали ние със 7,60 лв. ще подобрим живота, дали с 18,00 лв. ще подобрим живота, най-вероятно, ако направим минималната пенсия и 500 лв. това няма да доведе до автоматично подобрение на момента на живота на българските пенсионери, но това са крачки, това са стъпки, това е процес. Както беше процес това, което се случи в последните 28 години. Ние можем да го обърнем само чрез друг процес. Това не е явление. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Александров. Реплика ли, господин Гьоков? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Александров, аз никъде не съм казал, че Вие на скрито място сте приели някакви предложения. Казвам, че на скритичко място го записахте, тъй че да не се вижда се вижда много стабилността в пенсионната система. И казвам „на скритичко“, защото забравихте – съжалявам, че пак трябва да Ви припомня от трибуната на Народното събрание – за обещанията за 300 лв. пенсия за преизчисляване на пенсиите, които говорехте по време на предизборната кампания, и Вие, и от ГЕРБ също говорихте за преизчисляване на пенсиите. Аз обаче не виждам желание да правите това увеличение от 3,8% не знам какво правим за българските пенсионери. Вие казвате: „18 лв. ще им решат ли проблемите?“, ами 7 лв. ще им ги решат ли? Или пък като давате 40 лв. коледна добавка и то не на всички пенсионери, ще се решат ли проблемите?

по § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на този Законопроект за държавния бюджет, където е нашето предложение за преизчисляване на пенсиите. Нали говорихте за преизчисляване на пенсиите по време на предизборната кампания? Сега ще Ви видя дали ще подкрепите нашето предложение за преизчисляване на пенсията. Ако искате го променете. Кажете: „Няма да го преизчисляваме с 2,13, ще го направим по друг начин“, но подкрепете, направете нещо от това, което сте обещавали, защото хората се разочароват от това. Там колегите от ГЕРБ Ви съветват какво да отговорите. Слушайте ги внимателно, дано намерите някакъв отговор на това, което сте обещавали, а не го правите. Благодаря за вниманието, не знам доколко сте внимавали всъщност. Внимавахме, господин Гьоков. Благодаря, уважаеми господин Гьоков. Втора реплика? Заповядайте, госпожо Клисурска. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! срамно е от трибуната на Народното събрание да казвате, че 18 лв. са малко, а 7 лв. са достатъчни. Ако наблюдаваме това, което предлагате в средносрочната тригодишна прогноза, уважаеми господин Александров, ще видим, че положението на българските пенсионери няма да се промени по никакъв начин, за да говорите тук за дискусия. От това, което е заложено като цифри, виждаме, че увеличението на пенсионерите ще е средно по 7-8-10 лв. на месец

Благодаря Ви, госпожо Председател. Госпожо Жекова, аз Ви предлагам да прочетете стенограмата. Аз казах, че 18 лв. надали ще подобрят, както и 7,60 лв. Съжалявам, че не сте ме чули. Може би колегата до Вас Ви е разсеял. Ще го приема по този начин. Относно съветите, господин Гьоков, ще Ви кажа, че аз ако не слушах другите страни, надали щях да участвам в дебат, надали щях да участвам в преговори. Ако Вие не слушате съветниците си, или просто правите такива намеци – ОК. Пак ще Ви помоля да се върнем на тази тема за професионализма и за някакъв състоятелен дебат, защото, ако трябва да го изкараме в това популистко лого какво сме били обещали, пак Ви казвам – това е процес, този процес търпи години, за да може да се случи. Същото е и с индексацията на пенсиите – по същия начин сме го записали в коалиционното споразумение. Не е на скрито, има си цял раздел за това нещо. Вие в предизборната кампания също обещавахте плосък данък. Накрая по време на предизборната кампания се завъртяхте. Ако желаете да превърнем този дебат в това и той да не бъде продуктивен накрая за българските граждани – кажете. Аз винаги съм смятал, че БСП трябва да бъде стабилна и продуктивна партия и знам, че има такива хора. Вие

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, господин Министър, уважаеми народни представители! Ние от парламентарната група на ГЕРБ няма как да подкрепим това предложение, тъй като то е свързано с предложения за промяна в Правилото за определяне на процента за осъвременяване на пенсиите по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, като сума от 75 на сто от нарастването като сума от 75 на сто от нарастването на осигурителния доход и 25 на сто от индекса на потребителските цени за предходната година. В този случай процентът на нарастване на тежестта на една година осигурителен стаж е 5,2 или увеличение на тежестта от 1,126 на 1,185. Ако подкрепим това предложение за преизчисляване на пенсиите, включително на новоотпуснатите, с новата тежест от 1,185 вместо 1,169, ще са необходими 67,5 млн. лв. спрямо предвидените в Законопроекта за бюджета на ДОО за 2018 г., което според нас е финансово необосновано. Благодаря Ви. реплики към изказването? Заповядайте, Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Искам да репликирам преждеговорившата главно в един пункт. През тази година четвърт милион пенсионери не получиха нужното увеличение. Четвърт милион?! Като 4900 души не получиха никакво увеличение.

Втора реплика? Няма. Дуплика ще ползвате ли, госпожо Добрева? Не. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Първо, подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народните представители Мустафа Карадайъ и група народни представители. Гласували

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Госпожо Председател, обръщам се към Вас – когато от опозицията имаме въпроси, на които не получаваме отговор от представителите на ГЕРБ, тук все пак е и министър Петков, апелираме, когато има въпроси, министърът също така да вземе отношение. Аз не виждам да има някакви тайни. Хубаво е тук да има дебат. Примерно, не получихме отговор какво е отношението на Министерството към увеличаването на максималния осигурителен доход и защо? Каква е причината Министерството да е против, щом явно не се приема? Преди малко колегата зададе съвсем ясен и конкретен въпрос, който касае десетки хиляди български пенсионери – защо не са получили нужното увеличаване на пенсиите през годината и даде конкретна бройка с приблизително 250 хиляди пенсионери. Пак няма отговор. Все пак като министърът е в залата, молбата ми е да го подканите. Разбира се, негово желание е дали той ще отговори, или не, но молбата ми е, когато има въпрос от народен представител, просто да се обърнете към него и да го поканите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Стойнев. Вие знаете, че членовете на Министерския съвет могат да вземат думата винаги, когато пожелаят. Господин Министърът иска да каже няколко думи. Заповядайте, господин Министър. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Смятах да взема отношение по поставените въпроси в края на дебата, за да не го прекъсвам, но тъй като господин Стойнев настоява да отговоря на поставените два въпроса, аз се възползвам от това право и тази възможност. Започвам от поставения въпрос по отношение на това как ще се коригира това, което се случи тази година при първото преизчисляване на пенсиите, да не се повтори следващата година. Отговорът е в § 6 в Законопроекта, който предстои да гласувате, в ал. 3: „Когато преизчисленият по реда на ал. 2 размер на пенсията е по-нисък от размера й преди преизчисляването, увеличен с процента по чл. 70, ал. 1, изречение трето, пенсията се определя в по-високия й размер“. Това е отговорът на въпроса, който беше поставен. По въпроса за максималния осигурителен доход като един от параметрите, който се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и по предложението на Министерския съвет, защото Законопроектът е на Министерския съвет, за запазване на неговия размер бих искал да дам няколко аргумента. Първо, държавното обществено осигуряване, чийто бюджет се разисква и предстои да се гласува, е първият стълб на българската пенсионна система. Нека не забравяме това, че пенсионната система има втори задължителен и трети доброволен пенсионен стълб, така че ограничаването на размера, върху който се правят вноски в първия, респективно и във втория стълб, има за цел да остави разполагаем доход в по-високодоходните групи, които, ако желаят да увеличат пенсионния си доход, имат друга възможност за това – стимулиране на третия стълб доброволното пенсионно осигуряване и други форми на пенсионни спестявания, които съществуват. Откакто българската пенсионна система има този многостълбов характер, не бива този аргумент да не се отчита. Според мен не е най-добрата политика да се увеличават едновременно размерът на осигурителната вноска и размерът на осигурителния доход, защото това е осигурителната база, върху която съответно се формират приходите за осигурителната система. Максималният осигурителен доход е регулатор на максималния размер на пенсията. В момента има таван, определен за пенсията – 35% от максималния осигурителен доход, респективно 910 лв. В Кодекса за социално осигуряване има текст, който гласи, че от началото на 2019 г. таванът на пенсиите отпада за новоотпуснатите пенсии. Това е свързано с една друга промяна, която влиза от същата дата, свързана с механизма за изчисляване на тези пенсии, а именно отпадането на тригодишната база от 1997 г., преди 15-те години, която, както е известно, поради липсата на такъв регулатор в този период деформира понякога размера на изчисления доход. Факт е, че има действителни размери на пенсии, които значително – в десетки пъти, надвишават фиксирания в момента максимален размер на дохода. Смятам, че това са аргументи, които би трябвало да се отчитат, и са аргументи в полза на запазване на този максимален размер. размер. Бих искал да подчертая, че увеличаването, промяната въобще на максималния осигурителен доход има двупосочен ефект в бюджета на ДОО – както увеличение на приходите, но същевременно и увеличение на разходите. Понякога това се игнорира – бих искал да акцентирам и върху него.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Уважаеми чл. 12 вносителите предлагат увеличаване на минималния дневен размер на обезщетението за безработица от 7,20 лв. на 9 лв. и се въвежда максимален дневен размер – 74,29 лв., което не е съществувало досега. На пръв поглед голяма работа е направена и имаме новина.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

Нашето предложение е това обезщетение да е с по-значително увеличение. Ще е справедливо, след като законодателно сме определили горната граница на обезщетението на 60% от средноосигурителния доход на лицето, да определим долната граница

за да се вържат балансите, без да увеличаваме осигурителната тежест, като не предлагаме увеличаване на вноската във фонда за обезщетение при безработица, от парламентарната група на „БСП за България“ предлагаме минималният дневен размер на обезщетението за безработица да се увеличи от 7,20 лв. на 12 лв. 12 лв. Смятам, че ако сте отговорни и мислите за хората, трябва да приемете това предложение. В противен случай трябва да сте наясно, че обезсмисляме мотивацията за необходимост въобще от осигуряване. Кой ще иска да се осигурява при такива ниски обезщетения, които са под прага на бедността? Необходими ще са 14 млн. лв. за цялата година. На общия фон на бюджета

и е част от идеите Ви за намаляване на разходите. Мислех да не го коментирам, но няма как. Тази евентуална промяна, която да доведе до намаляване на размера на обезщетенията за безработица, които се изплащат на български граждани, работили в други държави – членки на Европейския съюз, е недомислица. Веднага задавам въпрос на вносителите: как подобна промяна би съответствала на ангажиментите на България в рамките на създадените на европейско ниво механизми за координация на системите за социална сигурност? И втори въпрос: не биха ли представлявали подобни ограничения нарушение на правата на български граждани, които са се осигурявали в съответствие с нормативни изисквания в страните, в които са полагали труд? Тъй като съм сигурен и знам, че никой няма да обърне внимание на поставените от мен въпроси тук и сега, аз ще ги задам още през следващата седмица на министъра на труда и социалната политика. Да ми отговори: как ще се черви пред европейските си колеги и ще отговаря на тези въпроси, които поставям, когато се поставят на по-високо ниво в Европа? Европа? Мисля си, че като отговорни хора в това Народно събрание, трябва да подкрепим едно по-сериозно увеличаване на обезщетението за безработица, защото иначе

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Не мога да се съглася с предложението, направено от колегите от парламентарната група „БСП за България“.

минималното дневно обезщетение за безработица ние го направихме 9 лв., автоматически предлагат 12 лв. Защо точно 12 лв.? И те не знаят. знаят. От 7,20 лв. на 12 лв. – това е почти двойно увеличаване на минималното дневно обезщетение за безработица. Но по-важното, искам да Ви обърна внимание, колеги, е следното: кой в България получава минимално дневно обезщетение за безработица? Получават тези работници и служители, чието трудово или служебно правоотношение е прекратено с тяхно съгласие и по тяхно желание. Второ, получават работници и служители, чието трудово или служебно правоотношение е прекратено поради виновно поведение, наказание, тоест те са уволнени дисциплинарно. По-нататък ние предлагаме минимално дневно обезщетение за безработица да получават и онези работници и служители, чието трудово или служебно правоотношение е прекратено по тяхно съгласие и те са взели накуп между четири и шест брутни работни заплати. Какво правите Вие? Стимулирате в България професия „безработен“, при положение че имаме ръст на икономиката, имаме намаляване на безработицата, бизнесът се гъне, чуди се откъде да вземе работна ръка – дали от Украйна, или от Западните Балкани. Вие предлагате тези хора, които сами са поискали да им бъде прекратено трудовото или служебното правоотношение, да си стоят вкъщи, да пият кафета по заведенията, да разчитат на държавата и да източват социалните фондове. Това ли е справедливото предложение, господин Гьоков, от Ваша страна?

ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Ангелова, манипулирате тук хората – не знам в тази зала всички наясно ли са с безработицата, за какво става въпрос, но това, което казахте, са

колко от тях са напуснали по взаимно съгласие и колко от тях са дисциплинарно уволнени. Ще видите, че разликата е огромна – в полза на другите, които получават минимално обезщетение, но заради заплатата, върху която са осигурявани. Доста интересна тема повдигате – дали да учим професия „безработен“, или не. Но защо ги караме да се осигуряват тези хора? Нали знаете какво значи „осигуряване“, принципите на осигуряването? Основният принцип на осигуряването, госпожо Ангелова, е когато настъпи осигурителното събитие,

509 лв. Ние пό миналата искахме 9 лв., но Вие не го направихте. Затова Ви цитирах преди малко какви проценти са от минималната работна заплата. Защо държим тези хора на 30% от минималната работна заплата? Кой при праг на бедност от 315 лв. за тази година и 351 лв. за следващата ще има желание да се осигурява и няма да има желание да си крие доходите, като ще му давате обезщетение, когато изпадне в безработица, 180 лв.?

искам да Ви припомня 2013 г., ноември месец, когато приемахме бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. Тогава минималното дневно обезщетение за безработица беше 7,20 лв. – това бяхте записали Вие, когато бяхте управляващи и когато имахте министър на труда и социалната политика! Тогава ние, като опозиция, от парламентарната група на ГЕРБ предложихме минималното дневно обезщетение за безработица да бъде 9 лв., но Вие не го приехте! Това не е ли лицемерие?

Продължаваме с изказванията. Не виждам повече желаещи за изказвания. Закривам дебатите по този член. Първо подлагам на гласуване неподкрепеното предложение от народните представители Георги Гьоков и Светла Бъчварова. Гласували

Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което Комисията не подкрепя. Гласували

След като години наред предложенията на социалистите бяха отхвърляни, след като редица години не бяха променяни почти никакви социални плащания и обезщетения, при това че имаше растящи разходи за издръжка, днес управляващите пристъпват към незначителни увеличения в бюджета на като не се държи сметка за най-голямата опасност пред страната – задълбочаващата се демографска криза. В резултат на подценяване с години на демографските проблеми България преминава и ще преминава през сложни, драматични, социални и икономически промени. Изправени сме пред риска главоломно да спадне съотношението между подрастващо, трудоспособно и застаряващо население. Затова е необходима дългосрочна политика. За насърчаване на майчинството трябва да се направят малки, но важни стъпки към подобряване на семейната политика, която е основата на демографската политика в България, и защото всяка година напускат страната ни близо 40 хиляди души. Малките стъпки обаче не значат минималното увеличение, което Вие предлагате, но обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години остава под размера на минималната работна заплата. Тоест над 38 хиляди осигурени майки всеки месец ще бъдат ощетявани със 130 лв. Всъщност подобни искания и предложения е имало и преди от нашата парламентарна група, тъй като преди няколко години тези обезщетения следваха минималната работна заплата, но още в първия мандат на ГЕРБ обвързаността на минималната работна заплата с майчинството бе премахната и години наред, то е било под прага на бедността, с единствения мотив, че когато се увеличава обезщетението за втората година от майчинството, майките не се стимулират да се върнат на работа, което само по себе си е абсурдно, тъй като в големите градове, недостигът на места в детските заведения е скандално. Смятам, че въпросът за доброто обезщетение за майките в едно общество, което е в демографски срив, трябва да има широка подкрепа, още повече че това обезщетение замества доходите на труд. На тези средства не трябва да се гледа като на социални помощи. Това са осигурителни права, за които всички ние правим такива плащания, осигурителни вноски по 3,5% от доходите си всеки месец, и ще продължаваме да го правим. Всеки ден се говори за най-големия проблем на страната ни – демографската криза. Да, тя не е свързана само с насърчаване на младите семейства, но трябва да бъде приоритет. Точно затова ние правим и нашето предложение обезщетението да бъде 510 лв., още повече че имаме и вицепремиер по демографската политика. Трябва да предприемем някакви мерки, макар че управляващите не го правят. Трябва да предприемем бързи мерки. Това е и нашето предложение. Това е част от бързите мерки.

трябва да се обръща достатъчно внимание на майките, които отглеждат деца. Аз самият имам снаха, която отглежда малко дете, и зная какви са трудностите. При такива изказвания, бих искал, да се казва: вземаме оттук и ги слагаме там, защото средствата за бюджета ние сме ги гласували вече като обем. Някак си ми звучи само като едно пожелание. Другото, което искам да кажа – моля да не слуша мъжкото население в залата. Защо се говори само за майки? Не е ли дискриминационно това, след като има и бащи? Непрекъснато говорим за помощи за майки, непрекъснато говорим за млади майки, а никой не обръща внимание на младите бащи, което аз смятам определено за дискриминация. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Петров. Втора реплика? Не виждам втора реплика. Госпожо Желева, за дуплика? Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колега, сигурно не сте слушали дебата внимателно. Не сте – признавате си, да виждам. Само че ние това го коментирахме в чл. 6. Всичко там е обяснено и колегата Гьоков много мотивирано се изказа за това откъде ще вземем и къде ще дадем. За това дали и защо трябва да раждат мъжете не знам, аз така разбирам Вашето изказване.

Заповядайте, господин Генов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Моето изказване няма да е във връзка с размера, частично с предложението на колегите от БСП за промяна в чл. 13 от Проектобюджета, касаещ паричното обезщетение за отглеждане на малко дете. дете. За да стане по-ясно – нашето основание и нашата позиция, нека да припомня за всички в залата каква е ситуацията в момента. Обезщетението за раждане и бременност е 410 дни. Това са 45 дни преди раждане и една година след раждане. Оттам нататък започва да тече периодът за отглеждане на малко дете. Това е единствено в България. Само в България от всичките 28 страни в Европейския съюз има такава дълга продължителност на този общ период – майчинство. Това е 2 години и 45 дни. По този начин обвързването на обезщетението в тази втора година с минималната работна заплата – 510 лв., по никакъв начин няма да стимулира майките да се върнат към работните си места. Вие преди малко казахте, че това е може би някаква демагогия. Не е така. Всички модели в страните в Европейския съюз, с които ние се сравняваме, майчинството като общ период е 15, 16, 17, 18 седмици. В Италия е 22 седмици, единствено в Дания, в Швеция са по една година, в Словения – една година. Всички други 24 държави са с такъв ограничен период на майчинство. Единствено България прави голяма разлика спрямо този стандарт. Там този кратък период също е разделен на две. В първата част на периода те получават от 80 до 100% от заплатите си като обезщетение. Във втората част получават много по-ниска сума. Освен това при тях е възможно да получат и допълнителен отпуск, но той или е неплатен, или пък е на около 20 – 25% като обезщетение от сумата. Точно в този смисъл това предложение за нас е неприемливо. Тези държави следват модела по този начин, за да могат да стимулират майките да се върнат по-рано на работа.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Генов, това което казвате, е всеизвестно на всички. България е с едно от най-добрите обезщетения за отглеждане на дете в Европа. Не е уникално, но казвам, че е едно от най-добрите, заедно с още няколко страни. От Вашето изказване разбрах няколко неща – че е много дълго. Ами посмейте да предложите да се намали това майчинство. Хайде направете го, и тогава и тогава вече социалната Ви политика, която афиширате, че правите и имате, ще бъде доказано, че въобще не е така. Вие казвате: „В България да стимулираме връщането на майките на работа“. Да, Вие и сега ги стимулирате от миналата година с промени в Кодекса за социалното осигуряване, но защо ги стимулирате с осигурителни пари, а не чрез държавни пари. На това може ли да отговори някой? Защо ги плащате – кой, когато се върне на работа, плащате половината от майчинството, но го плащате с пари от осигуровки, а пък когато държавата изпълнява някаква политика за насърчаване на заетост или за някакво насърчаване, ще ползват държавни пари? Вие ги вземате от осигурителни вноски. Трето, искам само да Ви кажа, че в Европа, наистина в Италия и еди къде си, има по-малък период, но за сметка на това в Италия сигурно имат много по-развита система от детски градини, от други грижи за децата, за разлика от България. Може и смешно да звучи, но е така. Доколкото знам, в София хората се редят на опашки и спят там, за да могат да запишат децата си в детска градина. Така че, господин Генов, има много въпроси. Когато пристъпите да оспорвате някакви осигурителни права, които са придобили хората, много трудно ще ги убедите, че трябва да им ги отнемете, и да ги държите през втората година на минимално майчинство няма да ги принудите да се връщат на работа.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа, ще бъда съвсем кратък. Уважаеми господин Генов, имате ли политическо решение

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Стойнев, първо, не мога да кажа дали имаме такова политическо решение, защото ние не сме разглеждали този въпрос по този начин.

да, по принцип нямам какво чак толкова да коментирам в нещата, които изложихте, но точно в свързаното с периода на майчинство проблемът е, че в тази една година, в сравнение с всички други политики в тази област, ние няма как да насърчаваме връщането на майките, ако приемем Вашето предложение за 510 лв. Освен това искам да Ви попитам: по принцип смятате ли, че ако приемем 510 лв. като сума, това би променило

госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, моето изказване ще опонира на това на народния представител господин Генов, а именно, че предложенията на парламентарната група на „БСП за България“ трябва да бъдат приети, за да се увеличи размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете. Главната причина, както вече споменах в предишното си изказване, е демографската криза, която застрашава съществуването ни както като нация, така и като държава. Отново повтарям, затвърждаващата се тенденция на година да се раждат 4 хиляди деца по-малко в Република България. Предлаганото увеличение ще е знак за ангажимента на държавата към българските деца и семейства, а също и към оценяването на труда на младите майки. Петстотин и десет лева дори е недостатъчна сума, но е знак, че отговорните фактори, а именно Народното събрание, са взели проблема във фокуса си и работят за неговото разрешаване. Необходимо е, неотложно е, и българските майки и деца имат нужда от това увеличение. Нека да направим също и една констатация за самотните майки. Разбира се, не всички майки в България имат възможността да отглеждат своите деца в пълноценни семейства. Съгласете се, че 510 лв. са крайно недостатъчни те да се грижат за себе си и за своите деца и да живеят в едни нормални и достойни условия за живот. също искам да спомена и ощетените майки на осиновени деца в Република България. Благодаря Ви и отново призовавам да подкрепим предложението на парламентарната група на „БСП за България“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Халачева. Реплики към изказването на госпожа Халачева?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Ключовата дума, свързана с това наше предложение за обвързване на минималната работна заплата с обезщетението за отглеждане на дете от една до две години, е бедност. Бедност, уважаеми господа управляващи! Няма как да правим сравнение с развитите западноевропейски страни. Точно поради тази причина е необходимо в годините, в които е необходимо майката да отглежда своето дете в бедност в нашата България, поне това обезщетение да бъде обвързано с минималната работна заплата. Помним добре, имаше такива години, в които това правило се спазваше, и помним годините, в които Вие взехте решение минималната работна заплата да не е обвързана с това обезщетение за отглеждане на дете. Благодаря, уважаеми господин Али. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията по чл. 13 и преминаваме към гласуване. Първо, подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което Комисията не подкрепя.

Вземания има, гарантиране няма. За поредна година – не знам колко години станаха, мисля, че вече

Девета поредна година се планира нулева вноска за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и се стига до ситуация, че вече девет години се гарантират и изплащат вземания на работници и служители, дори и при работодатели, някои от които не са направили и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 например 0,5%? Второ, да улесним достъпа до средствата от Фонда? Обезщетението, което получават лицата от гарантираните вземания на работниците от Фонда „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ при несъстоятелност на работодателя и то замразено. Какво пречи да го увеличим така, че да гарантира поне три средни работни заплати за страната. Във Фонда има предостатъчно средства, които са заделени точно за тези цели, а не да са неприкосновен фискален резерв. Такова е нашето предложение с колежката Светла Бъчварова – да увеличим гарантираното вземане на 2800 лв., което е долу-горе три средни работни заплати за страната. Пазите този Фонд, който е част от фискалния резерв, а хората, които честно са положили труд, трябва да чакат и да не могат да си вземат заплатите, нищо че са се сблъскали с некоректни работодатели, сега се сблъскват и с некоректността на държавата. Няма да подкрепим това предложение за поредна година да не се внасят вноски във Фонда „Гарантирани вземания и да се замразява максималния размер на гарантираните вземания на нива от 2013 – 2014 г. Призовавам да подкрепите нашето предложение, поне това за увеличаване на на гарантираните вземания, тъй като знам, че мислите като мен, но партийната дисциплина не Ви позволява да ме подкрепите. Ще направим едно добро дело за тези хора, които са изпаднали в положение, когато са работили, но не са си получили парите и ние по никакъв начин, въпреки европейски директиви и въпреки хуманност, морал и човещина, не им помагаме да си вземат парите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гьоков. Има ли Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Константинов. Уважаема госпожо Председател,

госпожа Бъчварова. Ще изложа и няколко аргумента за това. Първо, Директива 2002/74 на Европейския парламент и тази на Съвета от 23 септември 2002 г. в чл. 3 урежда възможността държавите членки да въведат тавани за плащанията, които да се поемат от гарантиращия орган. В същото време, съгласно приложимите европейски и вътрешни норми, решението за минимални и максимални размери на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя следва да отчитат минималните и средни нива на доходите, социално поносимото съотношение на гарантираните вземания спрямо нивата на заплащане, както и приноса на работодателя към Гаранционния фонд. В чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 на Закона за гарантиране на вземанията на работници и служители при несъстоятелност на работодателя ясно е казано, че максималният размер не може да бъде по-малък от две и половина минимални работни заплати. В този смисъл предложението на вносителя – Министерския съвет, изцяло е съобразено с изискването на Закона и европейското законодателство в тази му част. Искам да отбележа също, че няма държава в Европейския съюз, при която гарантираното вземане да бъде в размер на повече от пет минимални работни заплати, каквото е предложението на госпожа Бъчварова и господин Гьоков. Ще обърна внимание и на цифрите. Към момента Към момента за шест месеца гарантиране на вземанията при сегашния размер, определен в Закона за ДОО от миналата година 1200 лв., това означава 7200 лв. за тези шест месеца. Цифрите, които са изплатени – средноизплатените на човек вземания за 2016 г. са – 4531 лв., за 2015 г. – 3995 лв. и за 2014 г. – 2250 лв. Тоест цифрите показват, че ние при сега действащия неувеличен размер всъщност не може да бъде усвоен дори наполовина при средния размер на изплащане на гаранционните плащания. Предложението на Министерския съвет в този този бюджет за държавното обществено осигуряване е тази сума да бъде 1300 лв., което, повтарям отново, е съобразено с действащия Закон и с европейската нормативна уредба. Това е нашата обосновка, заради която считаме, че предложението на госпожа Бъчварова и господин Гьоков е икономически необосновано, освен това и правно несъстоятелно. Не на последно място, искам да отбележа, че при един такъв висок размер на обезщетението, ако то бъде прието говорим за обезщетение от порядъка на 16 800 лв., това е предложението на споменатите господа, това, според всички нас, е едно сериозно основание за злоупотреби, които биха могли

Не виждам реплики. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Колеги, само да поздравим нашите гости от основно училище „Професор Иван Батаклиев“ от Пазарджик. Преминаваме към гласуване на чл. 16. Първо, подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народните представители Георги Гьоков и Светла Бъчварова. Гласували

Не виждам изказвания. Преминаваме към гласуване на подкрепените от Комисията чл. 17 и чл. 18. Гласували

Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на подразделението и параграфи 1 и 2, които Комисията подкрепя.

Комисията не подкрепя предложението. предложение на народния представител Надя Клисурска-Жекова: „В § 3 се правят следните изменения: 1. т. 8 отпада. 2. в т. 10 буква „в“ отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Има предложение на народните представители Георги Гьоков и Светла Бъчварова.

„34. В Преходни и заключителни разпоредби, в § 6, ал. 1 думите „35 на сто, а от 1 юли 2019 г.“ – отпадат.“ Комисията не подкрепя предложението. Има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. „В § 3 се създава т. 35: „35. В Преходни и заключителни разпоредби се създава § 7б: „§ 7б. (1) Пенсиите за трудова дейност, отпуснати преди 31 декември 2012 г. се преизчисляват от 1 януари 2018 г., като индивидуалният коефициент на лицето се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2013 г., след което размерът на пенсията се определя при условията и по реда на чл. 70, 75 и 79. (2) Преизчисляването по ал. 1 се извършва, ако това е по-благоприятно за лицето.“ Комисията не подкрепя предложението.

2. Създава се т. 35: „35. В § 53 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 2 се изменя така: Пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември на годината, в която процентът по чл. 70, ал. 1, изречение първо достигне 1,5, се преизчисляват ежегодно от 1 юли на всяка календарна година, календарна година, следваща годината на отпускането на пенсията, със съответния процент по чл. 70, ал. 1, изречение четвърто. Пенсиите за трудова злополука и професионална болест се преизчисляват ежегодно от 1 юли на всяка календарна година, като коефициентът по чл. 79, ал. 1, т. 1 – 3 се увеличава с процента по чл. 70, ал. 1, изречение трето. Преизчисленият размер се определя без да се променя доходът, от който е изчислена изчислена пенсията, след което се осъвременява, преизчислява и индексира, съобразно нормативната уредба, действаща след датата на отпускане на пенсията.“ 2. Създава се ал. 3:

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Както казах по-рано в репликата си, бюджетът на държавното обществено осигуряване трябва да гарантира правата на осигуряващите и да повишава качеството на осигуряваните лица. С така направените предложения в § 3 има сериозно отстъпление от гарантиране правата на трудещите се. Ще спомена някои от тях, а те са предложеният текст – т. 8, който гласи, че „чл. 42, ал. 2 се отменя“. По този начин се запазва правото на обезщетение за временна нетрудоспособност в случаите, когато тя настъпва преди прекратяването на договора, но това право се отнема, ако настъпи до 30 дни след прекратяването. Има неравнопоставеност между този, който би се разболял два дни преди да му прекратят договора, и този, който се е разболял два дни след тази дата. Мотивите за отпадане на разпоредбата са нелогични. В тях четем: „Като се отчита основното предназначение на обезщетението за временна нетрудоспособност, да замести липсващия доход от труд, както и това, че лицата с прекратено осигуряване в повечето случаи имат право да получават други плащания, обезщетения за оставане без работа и други обезщетения от работодателя, парично обезщетение за безработица от ДОО пенсия.“ В крайна сметка, в тези случаи в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 Именно поради липсата на друг вид обезщетение за осигуреното лице, хипотезата на временна нетрудоспособност, възникнала непосредствено след прекратяването на осигуряването, предоставянето на заместващия доход ще е най-потребно, защото те са реализирали такъв труд. труд. Ще поставя на обосновка самата хипотеза. Когато се прекратява трудовото правоотношение по взаимно съгласие от страните по чл. 325 от Кодекса на труда, тогава работодателят не дължи обезщетение на работника. Единственото обезщетение, което дължи работникът, е в случая, когато не е използвал полагаемия му се платен годишен отпуск по чл. 224. Друг вид обезщетение е, когато работникът прекрати по своя воля – в хипотезите на прекратяване на трудовото правоотношение с желание на работника с предизвестие или без предизвестие в случая, пак не му се дължи никакво обезщетение. В случаите, в които работодателят дължи обезщетение, са хипотезите, когато той прекратява трудовото правоотношение на основание чл. 328 от Кодекса на труда, а именно поради намаляване обема на работа, съкращаване на щата и всички хипотези на чл. Именно поради тази причина Кодексът за социално осигуряване чл. 42, ал. 2 допуска, че когато лицата получават съответното обезщетение нямат право на това обезщетение за временна нетрудоспособност. Какви са Вашите мотиви и какви са Вашите аргументи в това направление не става ясно? В тази връзка по отношение на това предложение предлагам то да бъде отменено. Другото ми предложение е свързано с т. 10,

В мотивите посочвате, че се включват в разпоредбата, защото прекратяването е налице, когато има съгласие от страна на осигуреното лице. Досегашното изключване на тези хипотези от приложното поле на чл. 54б, ал. 3 не е случаен пропуск и е правилно. Въпреки че приемането на предложението на работодателя е форма на съгласие и макар че се свързва донякъде с хипотезите на чл. 325, между тези две хипотези няма никаква идентичност. На първо място, инициативата за прекратяване на правоотношението е винаги и единствено на работодателя. На второ място, в житейски план причините и мотивите, водещи до иницииране на прекратяването и отправяне на предложения, са от различен характер и в този смисъл съгласието от страна на работника е само субективен елемент от процеса, защото тук инициативата е на работодателя.

с бюджета на държавното обществено осигуряване, а те са предложения от съвсем друг характер. Преди малко стана въпрос за т. 8 – за отпадането на обезщетението, когато се прекрати трудовото правоотношение. Става въпрос за обезщетение за ползване на временна нетрудоспособност в рамките на 30 дни след прекратяване на трудовото правоотношение. Няма да коментирам тази тема. Бяха казани достатъчно аргументи, но фискалният ефект от тази мярка е, забележете, 700 хил. лв. Ако 700 хил. лв. до края на месец септември са проблем на 12-милиардния бюджет на държавното обществено осигуряване, колеги, съгласете се, че няма никаква логика в отпадането на това обезщетение. Още повече, че това обезщетение не получават хората, които получават обезщетение за безработица, които получават пенсия за осигурителен стаж и възраст. На следващо място, предлагаме да отпадне и т. 9а от § 3. Тази т. 9а се отнася за удължаване на изискуемия срок за получаване на обезщетение за безработица. Забележете, че досегашният текст казва, че през последните 15 месеца трябва да имаш 9 месеца осигурителен принос, осигурителен стаж, а сега този срок се удължава от 9 месеца на 12 месеца през последните 18, тоест, с други думи казано, сезонните работници, земеделските производители по никакъв начин няма да могат да изпълнят това допълнително утежняващо условие и няма да могат да се възползват от правото на обезщетение, ако не си намерят, разбира се, друга работа. По-важното от предложенията, които правим обаче, не че тези са маловажни, е предложението, което правим за създаване на нова т. 29а. Уважаеми колеги, става въпрос за промени в Кодекса за социално осигуряване, в чл. 100, където променяме съотношението в така нареченото „златно швейцарско правило“ от 50 на 50, на 75 на 25 в полза на ръста на осигурителния доход. Защо правим това предложение? Защото през последните десет години има осезаем, забележим ръст на осигурителния доход, който, според нас, трябва да намери отражение в така нареченото „златно швейцарско правило“. То не е свещена крава, ако мога да се изразя по този начин. Златното швейцарско правило през годините е било модифицирано и в други съотношения, така че с бюджета на държавното обществено осигуряване всяка година можем да променим тези показатели. Няма нищо страшно в това. Тази промяна ще доведе до онзи коефициент за година осигурителен стаж, който Вие не подкрепихте – 1,185, но сега имате възможност да подкрепите това предложение, за да може да има по-високо ниво на осигурителна защита на българските пенсионери. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! С този § 3 от настоящия Законопроект променяте Кодекса за социално осигуряване и то какви промени правите само?! Всички до една до една отнемащи трудови права на работниците и служителите! Не смеете да ги пуснете тези промени като нормална законодателна инициатива за промяна на Кодекса за социално осигуряване, която да мине на нормално обсъждане и със социалните партньори, и обсъждане в комисиите на Народното събрание, и в пленарната зала, защото ще лъсне антисоциалната Ви същност, а го правите през Преходните и заключителните разпоредби на бюджета на държавното обществено осигуряване с намерение всичко да мине тихомълком и без много, много шум. Аз няма да ги коментирам надълго и нашироко тези отнемания на права, но няма как да не спомена някои от тях, защото всичкото Ви законотворчество и бюджетиране е рестриктивно. Например, отново с аргумент за намаляване на разходите се променят изискванията за достъпа до обезщетения за безработица – повече осигурителен стаж, а също и в размера на периодите за получаване – по-кратки периоди. Всичкото Ви законодателство и бюджетиране е рестриктивно. Твърди се, че така ще се спестят 63 млн. лв., ама за сметка на осигурителни права на хората и за сметка на доверието в системата. Другото, което предлагате да отпадне, е, когато временната нетрудоспособност, поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест, е настъпила до 30 календарни дни от прекратяване на трудовия договор или осигуряване, паричното обезщетение да се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни. Това го отменяте. Аз ще подкрепя предложенията, които са направени по текстовете на Закона за отпадането на тези текстове. Надявам се обаче някой от вносителите или господин министъра да стане и да ги защити тези записани текстове и да отговори на въпросите защо се отнемат права на осигурените. Аз ще се спра на предложението на Парламентарната група на „БСП за България“ за преизчисляване на пенсиите. Какво налага да бъде направено това предложение в рамките на алтернативния бюджет на държавното обществено осигуряване за 2018 г., който Парламентарната група на „БСП за България“ внесе? Налага го фактът, че в политиките по отношение на размера на пенсиите и по отношение на тяхното осъвременяване за 2018 г. няма нищо ново, тоест от ГЕРБ и „Обединени патриоти“ хабер нямат да откликнат на очакванията на обществото за увеличаване на адекватността на размерите на пенсиите. Кьорфишек се оказаха обещанията и на Патриоти, и на ГЕРБ за преизчисляване и за по-значително увеличаване на пенсиите. Това значително увеличаване няма да се състои, въпреки популизма и лозунгите, защото не е налице политическа воля за сериозно повишаване на тези пенсии. С предложението на вносителите на бюджета за 2018 г. и за следващите не се предвижда увеличаване на заварените пенсии, различно от досегашното осъвременяване. Коефициентът на всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула ще се увеличи от 1,126 на 1,169 с цели 0,043% и ще остане далеч от очакваното 1,5,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 Неубедително за хората е, че с тези 3,8% увеличение на пенсиите се компенсира инфлацията и ще е достатъчно да живеят поне толкова добре, колкото са живеели през 2017 г., а това са близо 2 милиона и 200 хиляди българи. Всички в тази държава трябва да са наясно, че е невъзможно с 200 лв. месечно, които получават милион и половина български пенсионери, да купуваш храна и лекарства и да живееш нормално. За пореден път Ви отправяме предупреждение, че увеличаването на възрастта и стажа за придобиване правото на пенсиониране, съчетано със запазване на определено ниските нива на размера на пенсиите, съпроводено с неяснотите от доходността на допълнителното пенсионно осигуряване и неразчетените действия като това за увеличаване само на минималните пенсии, засилва скептицизма и недоверието в системата и води до демотивация и отказ от осигуряване. Затова трябва да приемете незабавно нашето предложение пенсиите да се преизчислят от 1 януари 2018 г., като индивидуалният коефициент на лицето се умножи по средно осигурителния доход за страната за 2013 г. Това преизчисляване на всички пенсии, отпуснати до 2013 г., от Парламентарната група на „БСП за България“ го разглеждаме като първа стъпка към преодоляване на разликите между стари и и нови пенсии. След увеличаването на минималните пенсии от 165 лв. на 200 лв. – за тази мярка ще са необходими около 750 млн. лв., и без спекулация, че милиард и нагоре са необходими. При отказ на мнозинството да подкрепите предложението ще затвърдите установената от 2013 г. тенденция за намаляване на реалния ръст на пенсиите, на коефициента на заместване на дохода дохода – и брутния, и нетния, а средната пенсия в България отново ще е съвсем близо, даже смешно близо, до границата на бедността. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гьоков. Реплики към изказването на господин Гьоков. Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване на § 3. Първо ще гласуваме неподкрепените предложения. Гласуваме първо предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което Комисията не подкрепя.

Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

което не е подкрепено от Комисията. Моля, режим на гласуване.

Заповядайте,

Комисията подкрепя текста на вносителя

които Комисията подкрепя.

като е отразен на систематичното му място

Тези параграфи са подкрепени от Комисията.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Вземам думата, за да благодаря за приетия Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. Той обезпечава нормалното функциониране на държавното обществено осигуряване през следващата година. Убедено твърдя, че този бюджет

малко се засегна в дебата, но аз мисля, че голямата новина от този бюджет е, че при повишаване на тези минимални осигурителни плащания, които се определят със Закона за бюджета, в същото време делът на финансирането на трансферите от централния бюджет за покриване на разходи в бюджета на държавното обществено осигуряване намалява на 40%.

Това е важно, защото по този начин намалява зависимостта на осигурителната система от държавния бюджет, което е един от принципите на самостоятелното, обособеното социално осигуряване. Същевременно бих искал да акцентирам върху още две числа. В бюджета, който току-що гласувахте, приходите от осигурителни вноски, общите приходи на държавното обществено осигуряване са с 920 милиона повече от бюджета за миналата година. Да, очаква се преизпълнение на плана за приходите за тази година с около 360 милиона, но 560 милиона са повече спрямо очакваното изпълнение, и това не е символичен ръст на приходите.

520 милиона са повече за пенсии и 170 милиона са повече за краткосрочни обезщетения. Бих искал да обърна внимание само на една друга връзка, защото връзката между осигурителната система и пазара на труда е много важна, и политиките в тези две сфери трябва да бъдат координирани. Факт е, че в последно време българският пазар на труда изпитва остър недостиг на работна ръка. Търсенето превишава значително предлагането и в тези условия политиките, свързани с отсъствие от пазара на труда, по определени причини трябва да бъдат съобразени с това. Трябва да насърчават по-бързото връщане на родители, на безработни лица на пазара на труда, защото той има нужда от тях. Ако търсим резерви в това да подобрим предлагането, то е и в това, че трябва по-добре да съчетаваме личния и професионалния живот на хората, за да могат те наистина да се връщат на пазара на труда и в същото време да имат отговорно родителство спрямо децата.